Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili. Pitam želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Evelin Tonković, zamjenik ministra unutarnjih poslova. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Zakon o humanitarnom razminiranju na snazi je od 5. siječnja 2006. godine, dok su izmjene i dopune zakona donijete 2007. i 2008. godine. Sustav humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj koji je reguliran odredbama Zakona o humanitarnom razminiranju oslanja se i na dva temeljna dokumenta: Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske koji je donesen 2009. godine i Planu humanitarnog razminiranja kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske za godišnje i trogodišnje razdoblje. Nacionalnim programom protuminskog djelovanja trebao bi se između ostalog ostvariti osnovni cilj potpunog uklanjanja minske opasnosti iz područja Republike Hrvatske do 2019. godine. Analizom važećeg zakona te provedbenih propisa donesenih na temelju njega uočene su određene poteškoće u realizaciji poslova razminiranja te problemi koje je bilo nužno otkloniti kako bi se postigao osnovni cilj zadan Nacionalnim programom protuminskog djelovanja. Dakle, postoji potreba za ubrzanjem procesa protuminskog djelovanja s naglaskom na predaje i sigurnijih površina krajnjim korisnicima što je smatramo moguće ostvariti donošenjem novog Zakona o protuminskom djelovanju. Glavne značajke koje donosi Zakon o protuminskom djelovanju u odnosu na postojeći zakon o humanitarnom razminiranju su sljedeći: usklađenje sa međunarodnim sporazumima i konvencijama. Naime, Republika Hrvatska aktivna je sudionica i stranka svih glavnih međunarodnih sporazuma u kontroli naoružanja i razoružanja, kao i Konvencija o zabrani uporabe stvaranja zalihe proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i njihovom uništenju, odnosno konvencije o kazetnom streljivu čije odredbe između ostalog uređuju i suradnju u području pružanja pomoći žrtvama eksplozivnih sredstava i načine pružanja te pomoći. Potreba za usklađivanjem sa svim glavnim međunarodnim sporazumima o neširenju oružja za masovno uništenje, sporazuma o kontroli naoružanja i razoružanja tako u prijedlogu zakona kao poslove protuminskog djelovanja navedeni su i poslovi pomoći osobama stradalim od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava i edukacija stanovništva o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava. učinkovito korištenje resursa HCR-a pri čemu je potrebno naglasiti povećanje postotka obavljanja kontrole kvalitete na razminiranim površinama koje obavljaju djelatnici HCR-a. Jasna podjela nadležnosti subjekata u sustavu protuminskog djelovanja prijedlogom zakona podijeljene su nadležnosti i odgovornosti u skladu sa propisima u sustavu državne uprave. Uklanjanje administrativnih barijera, podvostručenih uvjeta za obavljanje djelatnosti, usklađenje sa važećim propisima Republike Hrvatske i pojednostavljenje upravnih postupaka. Naime, ovlaštene pravne osobe i obrtnici ili obrtnici po prijedlogu zakona nakon ispunjenja uvjeta ishođenja odobrenja za obavljanje poslova razminiranja od strane ministarstva kao nadležnoga tijela mogu odmah pristupit javnim nadmetanjima što im do sada nije bilo omogućeno iz razloga što su prethodno morali ishoditi o sposobnosti, akreditaciju od strane HCR-a. Obzirom da Republika Hrvatska kao zemlja članica Europske unije aktivno sudjeluje u implementaciji europske pravne stečevine potrebno je ukidati administrativne barijere i podvostručenje uvjeta za obavljanje djelatnosti. Inspektori ministarstva kao i prema važećem Zakonu o humanitarnom razminiranju nadziru provođenje odredbi Zakona u okvirima svojih nadležnosti, kao na radilištima tako i upravnim i neupravnim postupcima. Kontrolu kvalitete razminiranih površina i dalje obavljaju osposobljeni djelatnici HCR-a, ali bez mogućnosti da diktiraju način i dinamiku obavljanja poslova razminiranja tvrtki usmeno na radilištima, a bez da provedu upravni ili neupravni postupak sa osnovnim načelima prava stranke. Štoviše, kontrola kvalitete razminiranih površina povećala se za cca 10% u odnosu na važeći Zakon o humanitarnom razminiranju. Dakle, ukida se termin stručni nadzor te se zamjenjuje terminom kontrola kvalitete. Važno je napomenuti da se Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju odnosi samo na minsko sumnjivo područje koje je definirano bivšom crtom razdvajanja tijekom Domovinskog rata. Cilj prijedloga zakona je smanjivanje i potpuno uklanjanje minski sumnjivih površina na teritoriju Republike Hrvatske. Dakle prema Prijedlogu zakona o protuminskom djelovanju opći izvidi propisani su uvjeti pod kojima se površine mogu isključivati općim izvidom. Moraju graničiti sa sigurnim površinama. Ukoliko se ne raspolaže sa dovoljno podataka HCR je dužan obaviti dopunski i opći izvid ulaženje u minski sumnjivo područje i uzimanjem kontrolnih uzoraka na najmanje 1% sumnjive površine ukoliko se nakon toga utvrdi da je površina sigurna može se isključiti iz minski sumnjivog područja.

povjeriti tvrtkama, strojna priprema površina, pregled pomoću psa za detekciju mina ili ručnom detekcijom mina. Na takvim površinama iza tvrtki HCR obavlja kontrolu kvalitete kao i kod poslova razminiranja. Te su tvrtke odgovorne za obavljanje svojih poslova analogno kao i kod poslova razminiranja. Nakon utvrđene nezagađenosti minsko-eksplozivnim sredstvima ili neeksplodiranim ubojnim sredstvima HCR može isključiti površinu iz minski sumnjivog područja. Uništavanje pronađenog minskih eksplozivnih sredstava ili neeksplodiranih ubojnih sredstava kao i prema dosadašnjem važećem Zakonu o humanitarnom razminiranju voditelj radilišta je odgovorna osoba za cjelokupno radilište pa tako i za postupanje sa pronađenim minsko-eksplozivnim sredstvima i neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Obzirom da uništavanje tvrtkama predstavlja dodatni trošak zbog prijevoza eksplozivnih sredstava, eksploziva iz skladišta na radilište dana im je mogućnost postavljanja prijenosnog kontejnera na gradilište ili radilište, uništavanje na drugom radilištu isti dan, uništavanje u rokovima od 24 ili 96 sati ovisno o uvjetima radilišta. Uništavanje i postupanje s pronađenim minsko-eksplozivnim sredstvima ili neeksplodiranim ubojnim sredstvima dodatno je propisano Zakonom o eksplozivnim tvarima. Potrebno je naglasiti kako su prijedlogom zakona pojednostavljene administrativne procedure za pristupanje javnim natječajima kojima se dodjeljuju poslovi razminiranja, ukidanje ocjenjivanja sposobnosti nakon odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova. Pojednostavljeno je ishođenje odobrenja za obavljanje poslova fizičkog osiguranja fizičkim osobama umjesto ovlasti i iskaznice samo jedna iskaznica kao odobrenje. Uveden je i pojam dopunskog općeg izvida te tehnički izvid više nije javna ovlast HCR-a jer HCR svojim materijalno-tehničkim sredstvima i djelatnicima nije mogao raditi tehnički izvid u dovoljnoj mjeri. Navedenim se teži ubrzati cjelokupni sustav protuminskog djelovanja u RH sa krajnjim ciljem uklanjanja minski sumnjivih područja s teritorija RH. Prema važećem Prema važećem Zakonu o humanitarnom razminiranju svi su bili odgovorni za prekršaj kojeg je počinila jedna osoba u smislu kolektivne odgovornosti koji termin pravosuđe ne poznaje. Za nenošenje osobne zaštitne opreme, za nekvalitetan rad pirotehničara, za naknadni pronalazak minsko-eksplozivnih sredstava ili neeksplodiranih ubojnih sredstava prekršajno su odgovorni svi, od pirotehničara preko preko voditelja pirotehničke skupine, voditelja radilišta, djelatnika HCR-a, odgovorne osobe tvrtke do same tvrtke što uzrokuje velike poteškoće kod provođenja prekršajnih postupaka pred nadležnim prekršajnim sudovima. Prema prijedlogu Zakona o protuminskom djelovanju svatko je odgovoran samo za ono što on radi. U tijeku radova na radilištu djelatnici HCR-a korigiraju rad tvrtki obavljanjem najmanje 5% kontrole kvalitete u razminiranim površinama. Također, u tijeku obavljanja poslova djelatnici HCR-a mogu ukoliko utvrde da se radi o nekvalitetno obavljenom poslu naložiti ponavljanje poslova razminiranja na određenim površinama ovisno o vrsti neusklađenosti. Za razliku od važećeg zakona prijedlog zakona predviđa da pirotehničari svaku detekciju metal detektorima moraju iskopati kako bi utvrdili da se ne radi o minsko-eksplozivnim sredstvima ili neeksplodiranim ubojnim sredstvima a ne ispitati, što je dosada bilo dvojbeno, sa stajališta sigurnosti. Obzirom da je mjera kojom se nalaže ponavljanje postupka u naravi najveća kazna za izvođača radova vidljivo je da djelatnici HCR-a imaju u rukama izuzetno jaki instrument kojim utječu na kvalitetu rada tvrtki. Međutim, svaka naložena mjera iziskuje postupak od zabilježbe djelatnika na terenu do rješenja HCR-a kojim se utvrđuju činjenice bitne za daljnje rješavanje upravne ili prekršajne stvari. U skladu sa pozitivnim propisima RH također HCR kao naručitelj posla može ukoliko utvrdi da se krše odredbe ugovora o izvođenju radova raskinuti ugovor sukladno propisima o obveznim odnosima. Prekršajne sankcije odmjerene su sukladno težini prekršaja pa tako prema prijedlogu zakona najteži prekršaj predstavlja ostanak minsko-eksplozivnih sredstava ili neeksplodiranih ubojnih sredstava nakon obavljenih poslova razminiranja. Zaključno smatramo da će se predmetnim zakonom steći preduvjeti za sigurnije i učinkovitije uklanjanje minske opasnosti u RH te da će se stvoriti jasniji okvir za utvrđivanje odgovornosti svih subjekata u sustavu protuminskog djelovanja posebno ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika kojima su se smanjile administrativne zabrane vezano za neposredno obavljanje poslova razminiranja. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo prijavljene dvije replike. Prvo poštovani Petar Baranović, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine zamjeniče ministra zakon koji imamo na dnevnom redu danas jedan je po nekoj mojoj procjeni kao zastupnika jedan od ozbiljnijih zakona koje smo zadnjih mjeseci uopće imali na klupama. Radi se o zakonu koji određuje rizik života na pojedinim prostorima RH, rizik stradavanja kako civila danas dugo godina nakon rata tako i ljudi koji rade na poslovima razminiranja. Brojke koje su i u zakonskom materijalu navedene a i u primjedbama koje su poslali stručnjaci koji su dosada obavljali taj posao kazuju koliko je to ozbiljna stvar u ovoj zemlji jer kad uzmete samo jedan ljudski život onda imamo dovoljno razloga za biti oprezni. Ono što me dovodi u dilemu to je dojam iz ovih primjedbi da se zapravo ovim zakonom stručnjaci HCR-a stavljaju

držim da je marginalizacija ljudi koji imaju takvo iskustvo, nažalost takvo dugogodišnje iskustvo vrlo opasna u procesu razminiranja i ono šta mi stvara zabunu kao čovjeku koji ima i neko elementarnu vojničko znanje to je odredba prema kojoj bi se određivalo minsko sumnjivo područje temeljem izvida na samo jednoj postotnoj jedinici ukupne površine. Da li ministarstvo odista stoji iza tvrdnje da se pretragom 1% potencijalnog minskog područja može odrediti da li je područje minski opasno, zagađeno ili ne. Da li ovaj navod u primjedbama stručnjaka HCR-a točan odnosno da li vi odista zakonom propisujete da je dovoljno 1% minski sumnjivog područja pretražiti da bi se dao certifikat da da je područje bezopasno za civile i za građane RH? Molim da mi pojasnite to. Hvala lijepo. Poštovani zastupniče, ne radi se o nikakvog marginalizaciji kolega iz HCR-a nego se radi o tome da se oni usmjeravaju na onu osnovnu namjenu i funkciju koja im je bila namijenjena a to je stručni nadzor. Bilo je preklapanje, ulazili su u jednu zonu koja dotada nije bila njihova ali su je pokrivali. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine ministre čini mi se da pod krinkom ubrzavanja procesa protuminskog djelovanja koji je nužan završiti do 2019.godine te smanjenja birokratskih barijera koje ste naveli jasno se vidi kada se ukida certifikat HCR-a kao pravne osobe sa javnim ovlastima koja bi trebala ustanoviti da li tvrtke imaju osigurana sredstva, ljude i sve ono što je potrebno da bi se izvršilo protuminsko djelovanje i otklanjanje mina sa zagađenih područja. Dolazi se do saznanja da svaka firma pa i drvno prerađivačka se može javiti na taj natječaj bez obzira što to je posao specifičan koji iziskuje samo takva znanja i samo takve posebne strojeve kao i opremu za razminiranje. Pa mogu samo zaključiti da takve firme koje će se sve javljati na natječaje će zablokirati a ne poboljšati i ubrzati proces. S druge strane ako će one angažirate neke, samo neke firme koje imaju strojeve i uzeti svoj postotak jasno se govori o tome da se ovim Zakonom o protuminskom djelovanju ide nekomu pogodovati koji nema ni akreditaciju, koji nema ni sposobnosti, koji nema ni mogućnosti za takav rad. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Nezavisnih ljevičara govorit će poštovani Mladen Novak.

uvaženi zamjeniče ministra sa suradnikom pa vi znate svi da sam otprilike najžešći kritičar općenito ove djelatnosti vjerojatno bio ja za ovom govornicom, pa ću sad krenuti malo drugačije. Želim se ovom prilikom zahvalit HCR-u i njihovom ravnatelju na suradnji i razumijevanju koje je pokazao prilikom razminiranja kotar šume u Sisačko-moslavačkoj županiji s obzirom da je riječ o putu kojim su prolazila djeca u školu. Nažalost onaj ostatak priče nije odrađen kako je bilo planirano i kako je bilo zamišljeno pa smo tu stali. Ali još jednom zahvaljujem i HCR-u i ravnatelju na razumijevanju i na angažiranosti kod ovog posla. E sad ćemo se vratiti na ovo i tu prestaje moja zahvala i pozitivna razmišljanja. Prvo što sam primijeti da zakon se zove prijedlog Zakona o protuminskom djelovanju, čisto da podsjetim onaj zakon se zvao Zakon o humanitarnom razminiranju. Bilo mi je odmah malo nejasno zbog čega promjena u nazivu zakona. Pa iz vrlo jednostavnog razloga, evo sad je kolega koje je prije mene replicirao dao naslutit u čemu je ustvari razlog, razlog je u tome što mi do 2019.godine smo preuzeli obavezu da ćemo izvršiti razminiranje svih područja i sad to treba napraviti pa makar i na način da administrativnim putem otpišemo veći dio tih površina i onda će nam se desit da nam danas sutra neko strada u tim, na tim područjima i onda više ne možemo govoriti o humanitarnom razminiranju jel je tu onda stradala žrtva. Očito je procjena da će se manje platit za buduće eventualne žrtve u tim minsko minsko sumnjivim područjima nego što bi koštao cijeli projekt razminiranja na onakav način kako bi to ustvari trebalo napraviti. Kolega Baranović, je spomenuo primjedbe koje smo svi dobili i ja moram priznat da kada sam dobio te primjedbe da sam jednostavno ostao zatečen jer su primjedbe pisali ipak ljudi koji su iz struke i sigurno su stručniji barem od mene koja je to količina primjedbi i što ustvari ukazuju. Pa između ostalog krenut ću po redu, nejasna je definicija mine. Ljudi koji su u struci upozoravaju da su važeći akti, važeći pravilnici daleko sustavnije se bavili terminima nego što je ovim novim prijedlogom zakona. Da li je to hajmo reći nesposobnost, da li je to nestručnost ili je to namjerno dovođenje u zabludu onih koji tamo na kraju krajeva dvosmislenost nekih pojmova to ćemo tek vidjeti s vremenom. Ali na žalost to bi neki mogli platiti životima. Nezadovoljavajuća je definicija kontrole kvalitete. Izostaju bitne definicije opasnih sredstava, ukinut stručni nadzor HCR, inspektori umjesto nadzornika. A sad tu ima jedna jako zgodna konstatacija da inspektori će sad to odrađivati koji su od 2006. godine imali obavezu godišnje četiri, pet dana provesti na terenu sa pirotehničarima i sada se njima daju ovlasti, u njih se ima puno povjerenje da će raditi ono što su do sada radili iskusni pirotehničari, kontrolu. Pa mislim da je svakom od nas jasno da to ni u kom slučaju ne može bit ista kvaliteta, a još pogotovo kad se uzme u obzir ovakav slučaj što je naveden da, s obzirom da na vremenske prilike je moguće da su ti ljudi četiri, pet dana boravili na terenu ali da ni jedanputa nisu zašli na radilište. Jednostavno oni su samo prisutni na terenu, no zbog vremenskih to je onaj najblaži oblik Kolega Baranović je spomenuo budući je dovoljno pregledati jedan posto sumnjive površine. Tu stoji u ovom zakonu članak 37. stavak 3. Sjećate se kad smo prošli puta raspravljali na ovu istu tematiku, onda smo spominjali i one famozne rešetke, pa se tim rešetkama utvrđuje da li je da li je netko područje uopće kontaminirano ili nije, pa izaberete ne znam svakih 50 metara sad namjerno karikiram metar širine i onda napravite znam kroz to područje i onda sljedećih 50 metara i sad ono što je između pravite rešetke. Ono što je između, ha onaj tko to nađe nije imao sreće. Onda će njegova obitelj morati potraživat od države sudskim putem to ganjati i možda jednog dana i ostvari neka prava pa će mu to bit zadovoljština. Ali ja sam mislio da nam je ljudski život na prvom mjestu. Očito ovdje gdje je sigurno da nećemo stati na nikakvu paštetu ili neko drugo minsko eksplozivno sredstvo je lakše donosit odluke nego živjeti tamo u tim krajevima gdje su okruženi i dan danas sa takvim sredstvima. Zatim nejasan je tretman površine zagađenih u manjoj mjeri, nije reguliran nadzor nad pronađenim minama, ukidaju se sankcije za previd. Zatim proturječja i nesuvislosti, pa veli prema prijedlogu novog zakona mogu se za potrebe tehničkog izvida angažirati i privatne tvrtke. One po svršetku radova daju izjavu kojom jamče da su svoj posao obavile u skladu sa HCR-ovim izvedbenim planom tehničkog izvida. Ali ako se na površini koju su te tvrtke obradile naknadno pronađu eksplozivna sredstva ona prema prijedlogu zakona neće snositi nikakvu odgovornost za to. To vam piše u ovom materijalu. Pa mislim da je to stvarno, ha ne znam da li to uopće treba komentirati. Kako može bit da netko neće snosit odgovornost ako se nešto nađe iza njega, pomalo čudno. Narušeno načelo krivnje odgovornih osoba itd. u završnom dijelu spominje se da je razminiranje kao biznis i kako je to u stvari počelo. Od '98. godine kada je osnovan HCR počeli su se baviti privatne tvrtke i onda je počelo sistem tržišnog natjecanja, pa je na taj način su rušene cijene. Pa smo došli do one famozne cijene od 2 cijela nešto kuna koja je u stvari ispalo da je jeftinije razminiranje određenog područja, kvadratni metar razminiranja nego košenja trave što je suludo. Po mom mišljenju, sad je previše vremena prošlo od tada da možemo vratiti film unazad, ali po mom mišljenju takva djelatnost se nikad nije smjela dati u privatne ruke. Nikada. I država je morala uvijek imati nadzor nad tim, ali kvalitetan nadzor, a ne politikantski, ono po sistemu mi smo svoje kadrove tu postavili pa sad će oni raditi što oni hoće. Zamislite si liberalizaciju tržišta Hitne pomoći ili liberalizaciju tržišta vatrogasaca. Pa imate vatrogasce ono ove ili one, koji je jeftiniji na tržištu, pa onda kad vidite da dođu gasiti požar konstatirate da u stvari nemaju ništa. Neke stvari se jednostavno ne mogu prepustiti tržištu i moraju ostati pod državnim nadzorom. Na žalost, očito je da je ovaj neoliberalni kapitalizam uzeo maha i tu. Iako ćemo mi kao klub nećemo podržati ovaj prijedlog zakona, nemam iluzija da ga neće podržati većina. Pa onda na ovaj postojeći tekst vas molim da da probate barem saslušati taj dio pa ga uvrstiti. Recimo u članku 7. stavak 5. prijedlog je da izmijenite i da Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH donosi plan za jednogodišnje razdoblje. S obzirom da je riječ o planu koji je oslonjen na financije, onda je logično jer i proračun donosi Hrvatski sabor, da taj dio bude u, barem da ga se može raspraviti s obzirom da je tema itekako bitna, da ga može Hrvatski sabor raspraviti. zakon donosi većina. Prema tome, čim dolazi s te strane bit će i usvojen. Zatim u članku 11. stavak 1. alineja 1. prijedlog je da se čisto da vam kažem i ovo su pisali ljudi koji su iz te struke. Znači, nije neko moje mišljenje, nego jednostavno sam omogućio kolegama da prezentiraju svoje stavove. Umjesto ugovora o radu u punom radnom vremenu treba stajati ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim rokom od tri mjeseca. E sada sjetite se prošlih rasprave koje smo imali na ovu temu, svi smo govorili o tome ove damping cijene, pa sve ostalo što se dešava oko tih pirotehničara. To je jedino radno mjesto u Hrvatskoj gdje je 10% poginulih od ukupnog broja pirotehničara 10% ih je poginulo bilo u tom trenutku. Ako netko pod psihozom da mu sutra ističe ugovor o radu, da on sutra nema zagarantiranu egzistenciju, koliko uopće možemo biti sigurni u njegovu sposobnost da on staloženo i smireno ulazi u to minsko polje? Mislim da je ovo jedan od minimuma koje bi se dalo napraviti. Na kraju krajeva možda bi bilo kvalitetnije rješenje da kompletnu tu djelatnost nije kasno ni sada za to preuzme Mungos koja je državna firma, da zaposli sve ove koji su zaposleni sada kod privatnih pirotehničara i uglavnom su to pirotehničari koji su se samoorganizirali i na taj način da se izbjegne i ova nesigurnost o kojoj sada govorim oko nesigurnosti radnih mjesta, ali i ovoga igrokaza oko utvrđivanja cijene kvadratnog metra. Također predlaže se u cijelosti brisanje članka 52.stavka 5.koji definira prekovremeni rad nije dozvoljen, a da radno vrijeme počinje dolaskom na početnu točku unutar radilišta. S obzirom da je riječ o radu koji se provodi na terenu često su upravo vremenske nepogode uzrok ajmo reći odgađanja početka rada iako su ljudi na trenu. Zatim imamo u članku 59.stavak 1.ja se nadam da ćete barem nešto od toga razmotriti ako ne i uvažiti, u poslovima prijedlog je da tekst glasi u poslovima razminiranja ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik dužni su postići očišćenost radilišta od svih MES-a i NUS-a minskoeksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojitih sredstava, ali vama je to poznato. I ako se ne varam s tim sam sve njihove primjedbe obrazložio. I na kraju čisto kao završno, ima još ustvari članak 99.sam si zapisao. nekim poglavljima po mom mišljenju uopće nije mjesto u ovom zakonu. pomoć osobama stradalim od … ja mislima da to uopće nije mjesto u ovom zakonu da drugi zakoni to definiraju. Zatim reguliranje beneficiranog radnog staža. Sjetite se smo imali najave da je još prošle godine trebao ići Zakon o stažu sa uvećanim trajanjem. Što će onda biti ako ne bude tamo pisalo ovo ovo što ste naveli? Da li ćemo onda imati opet nesuglasje dva zakona o istoj problematici? Mislim da je onaj zakon u tom slučaju stariji i da ovo uopće nije trebalo biti definirano s ovim zakonom nego tamo. Ali u članku 99.to je poglavlje socio-ekonomska integracija razminiranih područja, imate vrlo vrlo diskutabilnu odredbu da praktički jedinice područne ili regionalne samouprave može tražiti da se ajmo reći prioritetno izvrši razminiranje određenog područja, a ukoliko ne smanjit, ukoliko se i staviti ih u funkciju, a ukoliko ih jedinice lokalne samouprave ne stave u funkciju u tom slučaju će im se smanjiti proračunska sredstva za razminiranje u sljedećem razdoblju. Pa tako i tako će im se smanjiti ako se to područje razminira. jednostavno podmetanje nama. Taj dio ako se ne udubite u to jednostavno nećete ni shvatiti da je u suštini netko plaća ono što mu je napravljeno. Pa to je uredu da plati, ne vidim nikakvu prednost u tome. Mislim da je iskreno rečeno, zakon je po mom mišljenju veliko razočarenje i služi jedino tome da administrativnim putem izvršimo onaj cilj da 2019.godine proglasimo Hrvatsku bez mina. Hvala. Ako nećete glasati za zakon u drugom čitanju onda mi se čini potpuno bespredmetno davati prijedloge kako promijeniti zakon u drugom čitanju za koji vi želite da ne dođe u drugo čitanje, ali dobro. razumije./ … Možete vi govoriti što god hoćete. Vaša stvar. Ajmo na replike. Petar Baranović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega, vi ste u svom izlaganju se dotaknuli onog što sam u replici spomenuo uvaženom gospodinu zamjeniku ministra, a nisam dobio odgovor. Pa ću još jednom ponoviti jel kao što kažu stari Latini ponavljanje je majka znanja, a radi se o životima ljudi, ne radi se o kruškama i jabukama. I da ne zaboravim, kada govorimo o ovakvim temama koji se tiču ljudskih života, rizika po civile, rizika od stradavanja od teških ozljeda onda pokušavam kao čovjek i zastupnik biti lišen bilo kakvih stranačkih ili političkih postavki u startu. Govorim isključivo s dobrom namjerom. I ovo pitanje postavljam kao bivši vojnik. Jeli stvarno netko misli da li sam ja dobro razumio, da jedno sumnjivo minsko područje moguće eliminirati u cijelosti nakon uzorkovanja 1% sumnjivog terena? Pa dame i gospodo, kada se uzorkuje količina srdele u Jadrane u mojoj struci onda je potrebno uzeti minimalni broj uzoraka koji daje matematičku vjerojatnost vrlo visoku matematičku vjerojatnost da ćete dobiti točne podatke. Pričamo zaboga o minama. Pričamo o činjenici da su neki ljudi stradali i nakon što se puno detaljnije pročešljalo teren u prethodnim godinama koji je bio minsko sumnjiv. Donijeti zakonsku odredbu da potencijalna minska područja eliminiramo kao takva i defacto donesemo odluku da ih ne idemo u cijelosti čistiti nakon šta smo svega 1% takvog sumnjivog područja uzorkovali i istražili meni je jednostavno neshvatljivo. Ja molim zamjenika još jednom da i vama kolega i meni kolega i svima u ovoj sali objasni da li je to točno i da li smo dobro razumjeli ovaj tekst zakona. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Vi tražite od zamjenika a replicirate Novaku. Ne možete odgovoriti naravno jer je ovo bila replika kolegi Novaku. bar probati držati Poslovnika pa koliko uspijemo. Kolega Novak, izvolite odgovoriti na ovu repliku ako možete na nju odgovoriti s obzirom da još niste zamjenik. **Novak, Mladen (Nezavisni)** Hvala lijepo. Dobro sviđa mi se ovo još. A radimo na tome. Kolega prvo bih vas malo ispravio. Vi ste rekli da pričamo o minama. Mi ustvari pričamo o ljudskim životima. Ovdje su mine samo sredstvo ali nažalost kada su u pitanju ljudski životi, nama je očito taj 1% koji je naveden u članku 37. stavak 3. stvarno stoji. Nema potrebe da pitate kada piše, decidirano piše dovoljno je 1% površine. To vam sve govori. E sada je procjena da li će nam tih 1% dati nekakve rezultate pa ćemo onda reći oho, tu na tih 1% smo nešto našli pa ajmo tražiti dalje. A čisto vama kao informacija kolega, prijedloge koje sam iznosio iako neću glasati za ovaj zakon sam iznosio iz razloga što sam svjestan da će većina u ovom Saboru podržati pa onda je moguće da se barem prihvate, usvoje oni prijedlozi koje je predložila struka. A ja mislim da bi u Hrvatskoj bilo kudikamo bolje opće stanje kada bi se više slušala struka i uvažavalo njihovo mišljenje bez obzira o kojem je području riječ. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika poštovani Zvonko Milas. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Novak, dakle jasno je da se u ovom zakonu odnosno donošenjem ovog zakona želi ustvari postići osnovni cilj, razminiranje Hrvatske do konca 2019. Drugim riječima želi se ubrzati proces i neki pametni ljudi koji se bave ovom problematikom pitaju se kako ubrzanjem procesa ustvari možemo riješiti taj problem a postići u isto vrijeme da sigurnost tog procesa, dakle sigurnost predaje površina koje su razminirane bude ako ne veća nego do sada onda barem u nekom istom stupnju. To je nemoguće. To se može jedino sa puno više novca nego što se sada ulaže u razminiranje. Dakle sa puno većom kvalitetom u smislu i ljudi i samog procesa a ovako to jednostavno ne ide. Nije mi uopće jasno na koji način voditelj poslovanja dakle radilišta koji je ujedno i zaposlenik firme koja se bavi razminiranjem može biti onaj koji će određivati dinamiku i ne znam, proces razminiranja. Pa nije li to ono što mi zovemo sukob interesa, pa njemu je interes zarada a ne čovjek koji je obrazovan, educiran i koji je zaposlenik Hrvatskog centra za razminiranje. I samim time sada su i …/Govornik se ne razumije./… i neke druge stvari. Upravo Hrvatski centar za razminiranje, on bi trebao dobiti ovdje stratešku ulogu. Možda bi zakonom njega trebali dignuti na neku stratešku razinu, govorimo o usklađivanju pravnih stečevina. Pa što je Europa s dužnim poštovanjem prema svim zakonima koje ste naveli, što oni uopće znaju o razminiranju? Pa mi imamo uopće tu jedan brend koji nažalost danas kada je Ukrajina u pitanju može imati veliku ulogu upravo na tim područjima. Mi imamo Vladin ured za razminiranje. Čemu služi? Koji propis, koji zakon je Vladin Ured za razminiranje donio? Donio ga je Hrvatski centar za razminiranje a Vladin Ured je samo ne znam privjesak. Dakle, moj prijedlog je strateška razina Hrvatskom centru i ljudima koji se u to razumiju ukinut Vladin Ured za razminiranje i dati i dati Upravnom vijeću centra za razminiranje on što treba biti. Sve drugo je priča. Hvala. U pravu ste ovo sam jednostavno zaboravio u svojoj raspravi reći usklađivanje sa EU. Koje usklađivanje sa EU kada iskustva tamo ako možemo nešto uspoređivati onda bi oni se trebali usklađivati s nama a ne mi sa njima. Voditelj radilišta u sukobu interesa. Apsolutno se slažem i to je ono što sam ja govorio, to je ustvari nelojalna konkurencija koja uništava cijelu tu djelatnost i dovodi do toga ga ćemo zanemariti ovaj elemenat da je nedostatak novaca ustvari razlog zbog čega ćemo administrativnim metodama proglasiti određeno područje razminiranim iako ono defacto nije razminirano. I ono što ste vi rekli na samom početku, ovim zakonom želi se postići osnovni cilj a to je Hrvatska bez mina. to je cilj, ali pri tome bojim se da mi ćemo ustvari samo na papiru imati Hrvatsku bez mina a u stvarnosti ćemo biti jako daleko od toga, odnosno biti ćemo na ovoj razini u kojoj smo trenutno danas. Mislim da onaj prijedlog koji sam rekao O.K. znam da neće ga nitko razmatrati a kamoli uvažiti oko toga da se jedna jedinstvena firma koja je u državnom okrilju preuzme sve pirotehničare jer nema ih toliko da ne bi imali posla, preuzme ih sve i da se na taj način to riješi mislim da bi bio kudikamo kvalitetniji. Hvala. Hvala lijepo gospodine dopredsjedniče. htio bih samo reći da do sada je previše ljudi stradalo u razminiranju Republike Hrvatske i od mina od '96. do 2014. godine 486 je stradalih, 163 je smrtno, teške tjelesne povrede su imali 220 i lake tjelesne 103. Ovakvim načinom eventualnog pod navodnicima ja ću reći otpisivanja tj. ubrzavanja smanjenja minsko sumnjivih prostora vjerojatno će doći do još većeg broja stradavanja, ali kao što ste rekli možda će manje se platiti stradavanje s obzirom da su u ovom zakonu predviđena druga ministarstva i tijela koja će voditi brigu i skrb kao što je Ministarstvo branitelja, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo unutarnjih poslova i sva druga ministarstva će o tim jadnim stradalima voditi tada brigu što je apsurd i što je također nemoguće ostvariti. U prijedlogu nema osiguranih sredstava za sve ono što bi trebalo učiniti. Mislim da ubrzavanje procesa sigurno je najgori oblik mogući i da se ne može postići kvaliteta. ovakvom prijedlogu i ovakvom postupku sigurno će izostati kvaliteta, a sve više će biti minsko stradalih ljudi u ovakvim nebuloznim zakonima. **Stazić, Nenad Hvala lijepo. Kolega Đakić, i jedan stradali je previše ako se to moglo izbjeći. A nažalost mi ovakvim prijedlogom zakona ustvari ne da izbjegavamo tu mogućnost nego praktički otvaramo još više mogućnosti da do toga dođe. Postavljam sebi pitanje jer nemam kome drugom. Zar nije normalnije pristupit revidiranju plana i konstatirati ok, 7 godina recesije, 7 godina je Hrvatska u teškoj krizi. Pa ajmo reć' zbog tih okolnosti ovaj plan nažalost nismo u stanju izvršit do 2019. godine, ajmo ga prolongirat ali neka on bude onda nešto što je realno i što je moguće ostvariti. onaj tko prvi nažalost bude u toj prilici da, da li zbog posljedica toga činjenja strada, njemu je tako svejedno što piše u planu i da li je plan izvršen ili nije izvršen. Mislim da bi svima trebao bit prvenstveno na prvom mjestu interes građana koji žive na tom području, koji rade na tom području i nažalost mi i danas imamo situaciju da nam djeca na putu do škole prolaze kraj table minirano što znači da je to uz naseljena mjesta. I sad ako ćemo ići ovakvim metodama ne znam što možemo očekivat, kako danas sutra tim ljudima objasnit ali gledajte zakonski je sve pokriveno. Hvala. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani Alen Prelec. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Govoreći danas o minskom problemu i protuminskom djelovanju u Republici Hrvatskoj možemo ustvrditi da je učinjen velik i vidan pomak u rješavanju ovog posebnog problema s kojim se suočila Republika Hrvatska u tijeku, a posebice nakon Domovinskog rata. Republika Hrvatska danas je sigurna od minske opasnosti na svim dijelovima prometne infrastrukture, turističkih destinacija, područjima obnove, okućnicima i na prostorima oko objekata društvene namjene. Vlada Republike Hrvatske prepoznala je od samog početka minski problem kao sigurnosni, gospodarski i ekološki i potvrdila to u svim ključnim sastavnicama protuminskog djelovanja, stabilnih izvora financiranja u državnom proračunu, zajmovima Svjetske banke i javnih poduzeća Republike Hrvatske, fondovima Europske unije, kao i dobrim i transparentnim odnosima s međunarodnom donatorskom zajednicom i donatorima u zemlji. i donatorima u zemlji. HCR od svog osnutka 1998. godine razvijao je vlastiti model temeljen i na međunarodno priznatim smjernicama uz uporabu modernih tehnika i tehnologija. Danas je jedan po ocjeni svjetskih stručnjaka među najboljim u regiji i u svijetu. razvijen je i minsko informacijski sustav prilagođen svim složenim postupcima u humanitarnom razminiranju i provedbi procesa javne nabave, nadzora i kontrole kvalitete. Usko vezano s tim je i razvijena i u punoj funkciji web aplikacija, portal koji omogućuje jasan i precizan uvid u trenutno stanje minski sumnjivog prostora i njegove obilježenosti na stranicama HCR. Poslovima razminiranja koje su provodile tvrtke, kao i postupcima općeg i tehničkog izvida koji je u nadležnosti HCR-a minski sumnjivi prostor je s početnih procijenjenih 13000 13000 četvornih km umanjen i precizno definiran danas na 527 km i obilježen sa 12064 minske opasnosti. Uz pravilno odabiranje prioritetnih projekata konstantnu edukaciju broj žrtava se iz godine u godinu smanjuje, a važno je reći da se zadnje stradavanje djece dogodilo 2004. godine. Bilo bi bolje da se i nije. Ja ću sad reći nekoliko podataka statističkih, a vezano je uz minska sumnjiva područja. Na dan 15.4.2015. godine imamo još 527 km2. Od toga Od toga u 77 jedinica lokalne samouprave, znači gradova i općina još uvijek imamo minsko sumnjiva područja. Po županijama još uvijek nažalost Ličko-senjska sa 143 km2 je županija koja ima najviše takvog područja, pa onda ide Sisačko-moslavačka sa 96 km2, pa Osječko-baranjaka sa 71 km2, Brodsko-posavska sa 56 km2 itd. U strukturi minsko sumnjivih područja najviše je šuma. Gotovo 86% su šume, dok poljoprivredne površine iznose svega 13,3 ili možda previše 13,3% Broj mina po zapisnicima, to je znači samo pretpostavka, 61 254 mine. Table koje označavaju minsko područje 12 000 ima.

U poslovima razminiravanja u 2014., a dat ću jedan pozitivan primjer, uklonjena je opasnost od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava s površine od 37 milijuna kvadratnih metara. Govorimo o 37 milijuna kvadratnih metara od čega metodom razminiravanja 33 milijuna kvadratnih metara, a metodom pretraživanja 4 milijuna kvadratnih metara. Općim izvidom u cilju izrade projektne dokumentacije i ažuriranja minski sumnjivih područja te po izvršenju tehničkih izvida kroz 120 izvida smanjeno je minski sumnjivo područje RH za 46 milijuna metara kvadratnih. Time je plan humanitarnog razminiranja za 2014. godinu u dijelu koji se odnosi na opći izvid ostvaren sa 310 postotaka. Ukupno provedbom razminiranja i općeg izvida u 2014. godini u RH uklonjena je opasnost od MES-a i NUS-a s površine od 83 milijuna kvadratnih metara. Sukladno navedenoj veličini minski sumnjivog područja u RH na dan 31. 2014. godine iznosi 530 kvadratnih kilometara. Ukupni financijski plan je iznosio 273 milijuna kuna. U 2014. godini dogodila se jedna minska nesreća u Općini Josipdol, dvojica civila su prilikom prikupljanja sekundarnog metalnog otpada aktivirali topničku granatu i tom je prilikom jedan civil poginuo, a drugi je zadobio teške ozljede. Ako rezultate uspoređujemo s onim iz 2013. godine oni pokazuju da je u 2014. godini 17% više površina razminirano, općim izviđanjem minsko sumnjivih područja je smanjen za 46 milijuna kvadratnih metara, što je 16% više od ostvarenih u 2013. Rekli bi još uvijek previše Nadalje, plan humanitarnog razminiravanja za 2015. godinu govori da treba ukupno planirati i planirano je 104 kvadratna metra za 2015. godinu. Minski incidenti, mislim da je kolega Đakić govorio, a on s punim pravom zna kakva je ta situacija, minski incidenti od 1991. do 2015. godine ukupno je bilo 1979 minskih incidenata sa 511 smrtnih posljedica. Od '98. do 2015. to je bilo svega, ili previše, 319 takvih incidenata sa 118 smrtno stradalih. Od toga su pirotehničari 69 stradalih ili 41 smrtno stradali. Mlađi od 18 godina od ukupno stradalih 22 5 sa smrtnim posljedicama. I evo trend 2012. godine svega 3 sa 2 smrtne posljedice, imamo 1 incident bez smrtnih posljedica, u '14. imamo 2 incidenta sa 1 smrtnom posljedicom i u 2015. imamo 1 incident bez smrtnih posljedica. Protuminsko djelovanje uključuje sve aktivnosti kojima se nastoji ublažiti posljedice uzrokovane minskim problemom, a odnose se na sigurnost, gospodarstvo, obnovu, integraciju ratom stradalih područja, ekologiju te zaštitu od elementarnih nepogoda. Stoga svrha protuminskog djelovanja nije samo razminiravanje nego i otklanjanje utjecaja tog problema na ljude. Cilj protuminskog djelovanja je umanjiti rizik od mina i omogućiti siguran život u kojem miniranost neće predstavljati prepreku za razvoj gospodarstva i društva, provedbu zaštite prirode te u kojem će se voditi računa o potrebama minskih žrtava. Protuminsko djelovanje sastoji se od nekoliko grupa aktivnosti. To su poslovi humanitarnog razminiravanja, edukacija stanovništva, pomoć minskim žrtvama, rehabilitacije i reintegracije i uništavanje uskladištenih zaliha mina. Nacrt predmetnog prijedloga zakona izradila je radna skupina sastavljena od predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskog centra za razminiranje, Ministarstva obrane RH, HUP-a, odnosno Udruge poslodavaca u humanitarnom razminiravanju, Hrvatskog sindikata humanitarnog razminiranja i novog sindikata u koordinaciji Ureda za razminiravanje Vlade RH. Znači, nikako ne možemo govoriti o ljudima koji nisu kompetentni. Zakon je usklađen sa međunarodnim sporazumima i konvencijama te je sve rađeno s jednim osnovnim ciljem da se u potpunosti ukloni minska opasnost s područja RH do 2019. godine. A što proizlazi ne samo iz Nacionalnog programa protuminskog djelovanja RH nego je i obveza RH koja proizlazi iz međunarodnih konvencija preuzetih od strane RH. Važno je istaknuti da i europski fondovi gdje se dosada povuklo 75 milijuna eura za razminiravanje poljoprivrednog zemljišta, a ukupno se radi o sredstvima od oko 300 milijuna eura koje bi RH mogla povući u sljedećim godinama. Nacionalnim programom protuminskog djelovanja na temelju analize, veličine i strukture minskog problema u RH, načinu njegovog rješavanja te čimbenicima o kojima ovisi rješavanje navedenog problema trebalo bi se između ostalog ostvariti osnovni cilj. Znači, to je ovih razminiravanje do 2019. godine. Analizom važećeg zakona te provedbenim propisima donesenim na temelju njega uočene su određene poteškoće u realizaciji poslova razminiranja te problem koji je nužno otkloniti kako bi se postigli osnovni cilj zadan Nacionalnim programom protuminskog djelovanja. potreba za ubrzanjem procesa protuminskog djelovanja s naglaskom na predaji sigurnih površina krajnjim korisnicima što je moguće ostvariti donošenjem novog Zakona o protuminskom djelovanju. Izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiravanju još iz 2008.godine promijenio se postupak uključivanja površina u minsko sumnjivo područje na način da se površina nakon općeg izvida ili završnog nadzora na koju je naknadno pronađen neeksplodirano ubojito sredstvo ne uvrštava u minski sumnjivu površinu dok je za površinu na kojoj je naknadno pronađeno minsko eksplozivno sredstvo postupak ostao isti te se površina uvrštava u minsko sumnjivo područje. Na taj način za jednako opasna sredstva primjenjuje se različito postupanje te se stoga na površinama na kojima je pronađeno neeksplodirano ubojito sredstvo zbog izostanka stručne pirotehničke provjere bitno narušava sigurnost krajnjih korisnika. Imajući u vidu navedeno stanje pristupilo se izradi prijedloga novog Zakona o protuminskom djelovanju koji bi bio kvalitetniji i sveobuhvatniji, unaprijedio i ubrzao poslovni proces sustava protuminskog djelovanja te otklonio postojeće praznine i nedorečenosti pojedinih odredbi važećeg zakona i mogućnosti njihovog različitog tumačenja i primjena. Prijedlog zakona sastoji se od se od 18 glava koje ja ne bi ovdje navodio, možda one najvažnije obilježavanje minski sumnjivog područja, razminiravanje i pomoć osobama stradalih od eksplozivno ubojitih sredstava. Prijedlogom zakona ukidaju se nepotrebne administrativne barijere, uvode se poboljšanja, pojednostavljuje se i cjelokupni sustav protuminskog djelovanja koji omogućuju da se sa raspoloživim financijskim sredstvima na sigurniji i efikasniji i ekonomičniji način postigne veća kvaliteta i kvantiteta obavljenih poslovanja razminiranja odnosno protuminskog djelovanja te se utvrđuje pomoć osobama stradalih od eksplozivnih ostataka rata kao socioekonomska integracija razminiranih područja što nije obuhvaćeno važećim zakonima. Ja bih izdvojio iz ovog zakona koji je na puno stranica, mislim 70 i nešto jedan dio koji kaže "Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH za 2015.godinu niti za projekciju za 2016., 2017." Još Još jedna stvar koja je po meni vrlo bitna a to je jedinica područne regionalne samouprave na čijem području postoji minsko sumnjivo područje ovlaštena je od tijela državne vlasti te pravnih i fizičkih osoba na njenom području prikupljati podatke o zagađenosti minsko eksplozivnim sustavima i NUS-om i njihovim dijelovima te na temelju prikupljenih podataka predlagati HCR-u područja građevine koje je potrebno uvrstiti u plan za jednogodišnje razdoblje. I jedinice područne i regionalne samouprave iz stavka 1.ovog članka može HCR-u predložiti prioritetno uvrštavanje područja i građevine u plan. Ja bih naveo ovdje i jedan pozitivna primjer koji sam nedavno pročitao u novinama a to je primjer Vukovarsko-srijemske županije i članak je glasio ovako pročitat ću ga od riječi do riječi barem dio "Planom humanitarnog razminiravanja za 2015.godinu minski sumnjivo područje RH smanjit će se za 104 četvorna četvorna kilometra, odnosno 20% u odnosu na početno stanje dana 1.siječnja 2015.godine kad je iznosilo 530 kvadratnih kilometara. Tim povodom je sredinom ožujka u Vinkovcima obilježeno otvaranje radova na sastavnom razminiravanju Vukovarsko-srijemske županije te strateškim ciljevima cjelovitog rješenja problema." Radi se o početku poslova razminiravanja kroz četiri projekta veličine 10 kvadratnih kilometara. Većina tih sredstava od 80 milijuna kuna je osigurala Vlada Republike Hrvatske 60 milijuna kuna, a 20 milijuna kuna su osigurale Hrvatske šume. Evo u ukupno od 1999.godine Hrvatske šume su sudjelovale sa 425 milijuna kuna, bravo za Hrvatske šume, bravo za Vukovarsko-srijemsku županiju i nadam se da će svi ostali imati ovakav pozitivan primjer i da ćemo uskoro biti zemlja bez mina. I na kraju SDP će prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Petar Baranović. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Potrudit ću se da ne povrijedim Poslovnik ponovno. Kolega je pročitao stav kluba SDP-a kao stranke koja ima najviše zastupnika u ovom Parlamentu, u ovom našem Saboru vezano na ovaj zakon. I ono šta me interesira, jer cijenim da bi onda on mogao i odgovoriti na pitanje odnosno iznijeti konkretni stav o jednoj stvari, ponovit ću ponovno kad već nisam bio u poziciji dobiti odgovor uvaženog gospodina zamjenika i stav izvršne vlasti o ovome. Kakav je stav zastupnika SDP-a, da li zastupnici SDP-a smatraju da je prihvatljivo eliminirati minsko sumnjivo područje nakon šta se pretraži svega 1% od potencijalno sumnjivog minskog područja? Da li zastupnici SDP-a misle da je to dovoljan stupanj kontrole i da je to dovoljan argument da bi se minsko sumnjivo područje nakon što smo i iz ovog izvješća čuli o svim stradavanjima da li je stvarno klub SDP-a spreman dignuti ruke za zakon koji sadržava takvu odredbu? Kao zastupnik koji je u životu imao iskustvo sa promovkom postavljam to pitanje zastupnicima koji možda nisu imali a i vama kao eksponentu predstavniku kluba najbrojnije zastupljene stranke, političke stranke u Hrvatskom saboru? Decidiran, jasan stav da li smatrate da je ta odredba zakona kao klub u ovom Saboru prihvatljiva za vas i da li ste spremni za to dignuti ruke? Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Ovo je bila korektno iznesena replika. I na nju će odgovoriti Alen Prelec. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvijek sam spreman dići ruku za svaki zakon koji je bolji od onog prethodnog. Naime, ovaj zakon sa ovih 1% je više nego dosadašnjih koji uopće nije imao ni 1%. Da li bi moglo biti 55% to će nam vjerojatno kasnije odgovoriti zamjenik ministra, ali u svakom slučaju da dići ću ruke za svaki zakon koji je bolji od onog prethodnog. Vi ste na početku kolega Baranović rekli da je ovo jedan od rijetkih zakona, ozbiljnih zakona koji je došao u ovaj Sabor. Slažem se s time, tu su u pitanju ljudske žrtve. Ali onda budite jednako tako evo korektni pa nađite mane u ovom zakonu, recite svoje prijedloge konkretne prijedloge, a onda evo da vidimo, da napravimo zakon koji će biti u svakom slučaju bolji od prethodnog ako imate dobre namjere. Ali nije ni dobro uvijek kritizirati nešto što se pokušava popraviti situacija bez jasnih argumenata. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovani Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega, ili sindikalna podružnica pirotehničara Hrvatskog centra za razminiravanje. Na 14 stranica je jasno pojasnila sve što ne valja u ovom zakonu. Ako smatrate da ovo nisu stručni i kvalitetni ljudi, a oni kažu Prijedlog nacrta Zakona o protuminskom djelovanju u nekim člancima je protuustavan, diskriminirajući, opasan po sigurnost građana, a najviše pirotehničara jer a najviše pirotehničara jer su ovim prijedlogom nacrta zakona ukinuti svi mehanizmi kontrole koji su provodili djelatnici Hrvatskog centra za razminiranje. Ovakav zakon jedino pogoduje poslodavcima u sustavu razminiranja jer su ukinuti svi mehanizmi kontrole što će za posljedicu imati drastično smanjenje kvalitete, a njime ubrzanje radova. Evo to su sindikalisti napisali i objasnili po svakom članku što bi trebalo promijeniti. Kad bi ovo prihvatili vi kao klub i oni koji će podržavati ovaj zakon onda bi vjerojatno i mi mogli reći, da ovo je sada u redu, ovo je struka napisala i ovo ćemo podržati. Odgovor na repliku, poštovani Alen Prelec. **Prelec, Alen (SDP)** Ja bih odgovorio da li je ovaj zakon idealan? Nije sigurno idealan, ali je bolji od onog prethodnog. Ako budemo išli na tome da li ćemo napraviti konsenzus u Hrvatskoj i da li budu svi podržali ovaj zakon vjerojatno ne budemo nikad. Ni jedan zakon nisu podržali svi. Ali ja ću vam sad ponovno pročitati ako me niste dobro razumjeli i čuli tko je sudjelovao u nacrtu ovog zakona. Nacrt predmetnog prijedloga radila je radna skupina sastavljena od predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskog centra za razminiravanje, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Hrvatske udruge poslodavaca, Udruge poslodavaca u humanitarnom razminiravanju, Hrvatskog sindikata humanitarnog razminiravanja i novog sindikata u koordinaciji Ureda za razminiravanje Vlade RH. To je odgovor na ovo. Da li svi sindikati su sudjelovali u ovom? Nisu. Pa to je nemoguće da baš svi sindikati sudjeluju. Ali bože moj, uvijek ćemo naći nekoga tko će reći ovaj zakon nije idealan. Ja ponovno govorim ovaj zakon je bolji od prethodnoga, a svi smo ovdje da ga dogradimo i da bude on najbolji što je moguć. Hvala. Posljednja replika, poštovana Ada Damjanac. da se vidi zagađenost samog terena. I još jedna stvar, a to je učinkovitije korištenje sredstava, jer se ne dupliraju više izvidi na terenu od strane MUP-a i Centra za razminiranje što postiže jednu efikasnost. I ne samo to, nego ovaj cijeli zakon se usklađuje i sa međunarodnim sporazumima i konvencijama, tako da i na tom polju postiže sigurno svoju efikasnost. I ono što je najbitnije pojednostavnjuje se i na kraju nakon razminiranja nadzor očišćenog terena. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani Boris Blažeković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče sa suradnikom. RH se nakon Domovinskog rata suočila sa problemima zaostalih mina i različitih neeksplodiranih sredstava na površini od oko 10% kopnenog dijela. Od ukupno 21 županije 14 županija minski je bilo sumnjivo ili kontaminirano, a prema tome prometno i gospodarski donekle i paralizirano. Poslove razminiravanja vitalne infrastrukture najprije je obavljala Civilna zaštita, specijalne postrojbe MUP-a i inženjerijske postrojbe Hrvatske vojske. Bila je to privremena i složena situacija protuminskog djelovanja, a bio je to ozbiljan izazov djelovanja i Vlade i građana RH. Od '96. godine zakonom se uređuje protuminsko djelovanje i osniva se državna tvrtka AKD Mungos u kojoj su stečena prva iskustva organizaciji, provedbi humanitarnog razminiranja. S vremenom razminiranje postaje posao privatnika. Nakon 10 godina razminiranja na tržišnim osnovama očišćena je velika površina zemlje, otklonjeni su uzroci zastoja obnove gospodarstva, organizacijska, humanitarna, međunarodna, gospodarska i druge protuminske aktivnosti podignute su na višu razinu. Važno je istaknuti odredbe novog zakona kojim se ističe da je osobama koje su stradale od eksplozivnih ostataka rata potrebno pomoći na odgovarajući način, te uključiti medicinsku, psihosocijalnu, ekonomsku i društvenu komponentu s ciljem njihove društvene i gospodarske uključenosti u društvo. u društvo. RH aktivna je sudionica i stranka svih glavnih međunarodnih sporazuma o kontroli naoružanja i razoružanja kao i Konvencije UN-a o zabrani uporabe stvaranja zaliha proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju, odnosno Konvenciji o kazetnom streljivu čije odredbe između ostalog uređuju i suradnju na području pružanja pomoći žrtava eksplozivnih sredstava i načine pružanja te pomoći. Generalno cilj je ovog zakona u potpunosti Hrvatsku očistiti od mina, odnosno ukloniti minsku opasnost s područja Hrvatske do 2019. godine. U sustavu humanitarnog razminiranja uočeno je da se neracionalno koriste postojeći resursi, a veliki postotak isključenih površina iz minski sumnjive površine ponovno se uključuje u minski sumnjivo područje što za posljedicu ima povećanje troškova i produžavanje vremena razminiranja kao nedovoljnu sigurnost isključenih površina iz minski sumnjivog područja za krajnje korisnike. Važećim zakonom, ovlaštenim pravnim osobama ili obrtnicima tijekom obavljanja poslova razminiranja administrativno se ograničava dinamika obavljanja poslova što je u dosadašnjoj praksi usporavalo usporavalo radove i otvaralo prostor za eventualno koruptivno djelovanje što bi s ovim prijedlogom zakona izgubilo. Prijedlogom zakona ukidaju se nepotrebne administrativne barijere, uvode se poboljšanja i pojednostavljenja u cjelokupni sustav protuminskog djelovanja koje omogućuju da se s raspoloživim financijskim sredstvima na sigurniji, efikasniji, ekonomičniji način postigne veća kvaliteta i kvantiteta obavljenih poslova razminiranja odnosno protuminskog djelovanja, te se utvrđuje pomoć osobama stradalim u eksplozivnih ostataka ostataka rata kao i socio-ekonomskih integracija razminiranih područja što nije obuhvaćeno važećim zakonom. Osnovni cilj novog Zakona o protuminskom djelovanju jest efikasnije, racionalnije provođenje poslova općeg, tehničkog izvida, uništavanja, razminiranja i kontrole kvalitete, povećanja sigurnosti svih sudionika u procesu humanitarnog razminiranja i predaje razminiranog područja sigurnijeg za upotrebu krajnjem korisniku ili korisnicima. Protuminsko djelovanje nije samo razminiranje zagađenog područja i otklanjanja utjecaja tog problema na ljude nego je u konačnici iskorištenje krize u svoju korist i izlazak na svjetsko tržište specijalnih proizvoda na ovom području. Osim velikog smanjenje minsko sumnjivog prostora smanjen je broj minskih incidenata i žrtava mina, te izlazak protuminskog klastera tvrtki na svjetsko tržište. Danas je RH zapažena u svijetu humanitarnog razminiranja po postignutim rezultatima i naprednoj tehnologiji razminiranja. Stečeno iskustvo, znanje, vještine i oprema ugrađuju se u globalni problem uklanjanja mina. Protuminska djelatnost i iskustvo može biti iskorištene kao šansa razvoja i postupnog vraćanja uložene snage i sredstava u razminiranju. pojavnosti treba neke stvari i pročitati, ovim zakonom redefiniraju se uvjeti za pravne osobe, obrtnike prilikom ishođenja odobrenja za obavljanje poslova razminiranja ručnom detekcijom mina, za poslove strojne pripreme površine i za … pregleda površine pomoću pasa za detekciju mina. Dalje, cjelovito se reguliraju uvjeti za rad inozemnih pravnih osoba i njihovih zaposlenika koji u RH mogu obavljati poslove razminiranja, strojne pripreme površine i pregleda površine psima za detekciju mina. Ukidaju se administrativne barijere glede ocjene sposobnosti za razminiranje na način da se već samim odobrenjem MUP-a, pravna osoba ili obrtnik po ispunjavanju uvjeta propisanih zakona sposobna obavljati poslove razminiranja, strojne pripreme, te posla pretraživanja pomoću pasa za detekciju mina. Redefiniraju se poslovi izvida minski sumnjivih površina i utvrđuju poslovi dopunskog općeg izvida koji provodi Hrvatski centar za razminiranje kako bi se izbjegla ponovna vraćanja izuzetog područja u minsko sumnjivo područje i razminirala samo ona područja koja su stvarno zagađena minskoeksplozivnim sredstvima i neeksplodiranim ubojitim sredstvima. Redefiniraju se poslovi tehničkog izvida koji svojom svrhom i provedbom rezultiraju kvalitetnijom i preciznijom izradom idejnog plana razminiranja. Ukidaju se postupci pretraživanja kojima ovlaštene pravne osobe i obrtnici utvrđuju točnost podataka prikupljenih općim i tehničkim izvidom i utvrđuju postojanje zagađenosti određenih minski sumnjivog područja obuhvaćenog projektom pretraživanja jer su suvišni. Preciznije se definiraju poslovi uništavanja pronađenog minskoeksplozivnog sredstva i neeksplodiranog ubojitog sredstva i njihovih dijelova gdje se ovlaštenoj pravnoj osobi, obrtniku i voditelju radilišta daje širi tehnički okvir za postupanja sa eksplozivnim sredstvima. Ukidaju se administrativni postupci odobravanja većih učinaka pirotehničara i postupci kontrole odobrenih većih učinaka pirotehničara koje provode pirotehnički nadglednici i nadzornici Hrvatskog centra za razminiranje. Transparentnije će se definirati postupci završne kontrole kvalitete nad obavljenim poslovima razminiranja u vidu osnivanja povjerenstva za završnu kontrolu. Ukinuti će se nepotrebne administrativne barijere koje za obavljanje temeljnog posla zahtijevaju izdavanje dva dokumenta na način da je za obavljanje poslova u sustavu protuminskog djelovanja potrebno ishoditi samo jednu iskaznicu. Ukinut će se skupna prekršajna odgovornost za … minskoeksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojitih sredstava i njihovih djela na prethodno razminiranom području, ukinut će se ograničavajuća … odobrenja izmjena i dopuna izvedbenih projekata koje Hrvatski centar za razminiranje odobrava ovlaštenim pravnim osobama zbog potrebe angažiranja dodatnih ljudi i materijalno-tehničkih sredstava. Hrvatska je na trećem mjestu iza Kambodže i BiH po postavljenim minama na kvadratnom metru ratnog područja nakon Drugog svjetskog rata. Brojna su stradanja civila posebice djece u cijelom svijetu od posljedica eksplodiranja zaostalih mina iz raznih rtova. Brojne su akcije na nivou zemalja pogođenih minama, ali i globalno gdje se prikupljaju sredstva za uklanjanje zaostalih mina i gdje se ukazuje na strašne posljedice i stradanja od eksplozija zaostalih mina. Svjetski je poznata inicijativa preminule britanske princeze Diane vezano uz zabranu upotrebe i uklanjanju protupješačkih mina. Svaki rat ostavlja brojne razne ružne posljedice. Osim mrtvih i ranjenih te strašnog razaranja u Hrvatskoj su ostale mnogobrojne mine. I uz pomoć međunarodne zajednice, donacija, pojedinaca ili cijele države Hrvatske se ipak polako rješava zaostalih ubojitih mina. S obzirom na neke primjedbe zainteresiranih poduzetnika i pojedinaca sa željom da se do drugog čitanja poboljša navedeni prijedlog posebice u dijelu osiguravanja područja i sigurnosti razminirača, klub HNS-a liberalnih demokrata će prihvatiti ovaj prijedlog u prvom čitanju. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, poštovani Nikola Vuljanić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Blažekoviću, vašem izlaganju i izlaganju prethodnog kolege slušam riječi efikasniji i ekonomičniji način uklanjanja mina u RH. Nema novih troškova. To će biti dakle ako ne jeftinije onda barem isto. S druge strane riječ zaštita ljudskih života se vrlo malo čuje. Možda 2, 3 puta. U prošlom zakonu kada smo razgovarali o sigurnosti u bankama, o sigurnosti novca svaka druga riječ je bila sigurnost ljudskih života. Očito da mina nema tamo gdje su bankarske institucije i tamo gdje je novac. I očito da život uz novac je puno vredniji nego život na ovim terenima koji su zagađeni minama. Zanima me zapravo da li ste vi kao jedna od poluga vlasti u Republici Hrvatskoj spremni barem naći nekakav kompromis sa zahtjevima ovih ljudi i struke koji su blago rečeno razumni ako ne i vrlo dobri? Odgovor na repliku Boris Blažeković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega što se tiče ovog Prijedloga zakona o protuminskom djelovanju on se cijeli od prve do zadnje rečenice odnosi na sigurnost ljudskih života. I spominjanje u svakoj rečenici ljudskog života nije toliko potrebno koliko je potrebno u jednom neobičnom zakonu a to je u zaštiti o bankama jer banke nisu baš kontaminirane minama da bi se o njima na taj način moglo razgovarati. A šta se tiče da li smo mi kao poluga vlasti spremni prihvatiti ovaj prijedlog raznih primjedbi koje je dostavio svima, svim saborskim zastupnicima sindikat podružnica pirotehničara Hrvatskog centra za razminiranje ja bih to ostavio zakonodavcu u potpunosti vjerujem grupi ljudi, odnosno stručnjaka koji su predlagali ovaj zakon. Do drugog čitanja ima dovoljno vremena pa da se ako u ovom prijedlogu nešto stvarno stvarno stoji i ima rezona ima stvarno vremena da se i to promijeni. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Josip Đakić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice i gospodine zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Prijedlog Zakona o protuminskom djelovanju, uvodnom obrazloženju predlagatelj objašnjava probleme koji su uočeni u primjeni dosadašnjeg Zakona o humanitarnom razminiranju. Između ostalog navodi se i postojanje potrebe za ubrzavanjem procesa protuminskog djelovanja s naglaskom na predaji sigurnijih površina krajnjim korisnicima. Problem utvrđivanja odgovornosti za obavljeni posao u sudskoj praksi posebice kod utvrđivanja stvarne odgovornosti za naknadni pronalazak minsko eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojitih sredstva na razminiranim područjima. A s time u vezi i problem izostanka stručne pirotehničke provjere te neracionalno korištenje postojećih resursa. Pa ipak, ovaj prijedlog zakona prepun je manjkavosti iz koje se može iščitati namjera predlagatelja da o svim pitanjima donosi konačnu odluku i u potpunosti pri tome zaobiđe struku što može rezultirati ne samo izvlačenjem novca iz državnog proračuna recimo kroz pogodovanje pravnim osobama ili obrtnicima ovlaštenima za obavljanje poslova razminiranja nego i stradanjem građana u budućnosti kao najvećoj tragediji koju možemo zamisliti. Temeljna primjedba koja se odnosi na cjelokupnu zakonsku novelu jest nedosljednost. Cijeli je prijedlog ispunjen primjerima u kojima su odredbe jednoga članka u koaliziji sa odredbama drugih članaka što sam zakon u praksi čini neprovedivim. I što je još gore urušava pravnu sigurnost onih na koje se odnosi, otvara mnoštvo mogućnosti za korupciju te ugrožava opću sigurnost građana. Primjerice u stavku 5. članka 7. stoji da HCR određene poslove ugovara ugovorno ustupa ovlaštenim pravnim osobama ili obrtnicima. Poslove a u stavku 4. članka 9. HCR obavljanje određenih poslova može ustupiti ovlaštenim pravnim osobama ili obrtnicima. Dakle nije jasno da li je HCR uopće ne izvodi navedene poslove kako to nalaže stavak 5. članka 7. ili izvodi i te poslove ali ih može ustupiti kako je to predviđeno stavkom 4 članka 9. Posebno zbunjuje odredba članka 14. kojim se utvrđuje da ovlaštene pravne osobe i obrtnici koji su ovlašteni samo za obavljanje poslova strojne pripreme, površine i poslova pregleda površina pisma za detekciju mina mogu na radilištu obavljati djelatnost samo kao podizvoditelji odobrenom ponuditelju. Ovdje pak nije jasno što točno znači da ovlaštene pravne osobe i obrtnici mogu biti podizvoditelji odobrenom ponuditelju. Dobivaju li posao putem javnog natječaja ili temeljem proizvoljne odluke odobrenog ponuditelja. Tko je odobreni ponuditelj i temeljem kojih kriterija je odabran i zašto se odobreni ponuditelj kao termin više ne spominje ni pobliže pobliže objašnjava na bilo kojem drugom mjestu u prijedlogu zakona osim u članku 14.? Ako su poslovi protominskog djelovanja postali od nacionalnoga i općeg gospodarskog interesa za sigurnost Republike Hrvatske koji se financiraju najvećim dijelom iz državnog proračuna tada se za te poslove ne mogu angažirati privatne tvrtke koje nisu u stanju pružiti odgovarajuće usluge. Ova odredba omogućava namještanje javnog natječaja kojim se nekome omogućava da dobije posao razminiranja i novac za taj posao a onda taj netko uopće ne mora posao odraditi nego će ga za njegov račun odraditi netko drugi koji pak može raditi sam samo dio posla pa uvijek postoji opasnost da posao bude odrađen loše ili nepotpuno. Još jedna slična nedosljednost prisutna je i u odredbi stavka 1. članka 24. prema kojem u slučaju bitnih odstupanja od izvedbenog plana za vrijeme obavljanja poslova tehničkog izvida i razminiranja. Izmjene i dopune izvedbenog plana izrađuje HCR, ovlaštena pravna osoba ili obrtnik. Izrada idejnih planova razminiranja izvedbenih planova tehničkih izvida pa tako i njihovih izmjena i dopuna posao je koji obavlja isključivo HCR kao pravna osoba s javnim ovlastima i taj posao kao ni ostale poslove taksativno navedene u stavku 1. članka 9. HCR ne može povjeriti drugim pravnim ili fizičkim osobama. Ako k tome pridodamo i činjenicu da se bitnim odstupanjem smatra uvođenje novih ili zamjene starih podizvoditelja poslova tada sasvim sigurno možemo utvrditi da ova odredba ima za svrhu namještanje javnog natječaja, obzirom da se u Zakonu nigdje ne navode razlozi zbog čega mi se mijenjali podizvoditelji i zbog čega se uopće podizvoditelji angažiraju. Odredbe članka 39. prilično zbunjuju. Tu se spominje termin utvrđivanja veće zagađenosti mesom i nusom i njihovim dijelovima što je uvjet da se za to područje ili građevinu izrađuje idejni plan razminiranja. Kasnije se spominju i termini velika zagađenost u članku 57., iznimna zagađenost u članku 58. Što točno znači zapravo ta iznimna ili veća zagađenost? Znači li to da postoji područje manje zagađenosti koje se kao takvo neće morati očistiti od mina? Tko procjenjuje stupanj zagađenosti predmetnog područja ili građevine i na temelju kojih kriterija, HCR ili ovlaštena pravna osoba ili obrtnici? To je pitanje svih pitanja. Na ta pitanja ovaj zakon ne nudi odgovore već pravnu zbrku zbog međusobno suprotstavljenih odredbi. Nadalje, u članku 45. zabranjuje se neovlaštenim osobama premještanje, oštećivanje ili uklanjanje oznaka minske opasnosti te ulazak u minsko sumnjiva područja i u radilišta. članak 95. propisuje da će osobama stradalima od eksplozivnih ostataka rata ili … pružiti pomoć, uključujući liječničku skrb, rehabilitaciju i psihološku podršku te će se nastojati osigurati njihova društvena i gospodarska uključenost. Pritom nema zakonske ograde od onih civilnih žrtava koji su prekršili odredbe članka 45. osim propisane novčane kazne za taj prekršaj. Posljedice takve kolizije i nereda među pojedinim odredbama ovoga prijedloga zakona biti će ogromni troškovi za državni proračun. Isto tako, u ocjeni potrebnih sredstava za provođenje zakona piše da za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Međutim, prava koja žrtvama ovaj zakon daje, žrtve će ih tražiti čim ovaj zakon stupi na snagu. Prema podatku navedenom u izvješću o provedbi plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2014. godinu od 1996. godine do kraja 2014. godine ukupno je stradalo 486 osoba, 163 smrtno, teške tjelesne ozljede dobilo je njih 220, dok su lake tjelesne ozljede dobile 130 osoba. Također je u izvješću istaknuto da su nadležnim tijelima rješavala probleme žrtava u dijelu medicinske rehabilitacije ostale oblike pomoći, provodio je uglavnom nevladin sektor i financirali su se putem raznih donacija. Predlagatelj uopće nije predvidio moguće financijske posljedice za državni proračun pa je jasno da niti jedan zahtjev neće biti ostvaren jer u proračunu za to nema predviđenih sredstava. Nadalje, članci 61. i 62. omogućavaju da poslove uništenja mesa i nusa i njihovih dijelova mogu obavljati HCR i ovlaštene pravne osobe i obrtnici ako imaju odobrenje ministarstva. članka 62. voditelj radilišta dužan je organizirati neprekidno čuvanje eksplozivnih tvari do njihovog uništenja. Što ako privatnoj tvrtki angažiranoj na poslovima razminiranja ne odgovara da se pronađu eksplozivne tvari kako bi se što prije završio posao. Podsjetimo, jedna od temeljnih intencija ovoga prijedloga zakona je ubrzanje poslovnog procesa sustavnog protuminskog djelovanja. To je glavni argument zbog čega… … /Upadica se ne razumije./ … Ja bih vas molio, ometate me, ja ne mogu tako raditi. Upozoravate puno puta sve druge gospođo potpredsjednice, a mene cijelo vrijeme ometate jer pričate mi iza leđa. To je glavni argument zbog čega brigu o čuvanju i uništavanju eksplozivnih tvari mora voditi isključivo HCR. Posebna priča ovoga prijedloga zakona su inspektori ministarstva. Inspektori imaju gotovo neograničene ovlasti, ali zakon ne propisuje tko može biti inspektor, koja stručna znanja mora posjedovati, kakvo radno iskustvo mora imati. Prema odredbama ovoga prijedloga zakona inspektor ne mora imati pojma o postupku razminiranja niti znati utvrditi istinitost dostavljenih mu podataka i dokumenata, pa čak ne mora ni izići iz svoga ureda. Inspektori ministarstva ništa ne moraju raditi, već samo zahtijevati da pirotehničari to naprave umjesto njih. Ako to ne naprave bit će kažnjeni sa 10 000 kuna. S time u vezi zakon ne navodi razloge zbog čega je inspektor ministarstva nužan u povjerenstvu za završnu kontrolu kvalitete kako to utvrđuje članak 74. Ako smo već utvrdili da ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, sposobnostima da može obavljati inspekcijski nadzor to je veliki propust ovoga prijedloga zakona jer omogućuje da konačnu kontrolu obavljaju u potpunosti nestručne osobe. Nije jasno ni zbog čega inspektori ministarstva imaju pravo na staž osiguranja u povećanom trajanju što im omogućuje članak 107. ako ujedno nisu i pirotehničari i nisu dužni raditi posao pirotehničara. Nadalje, prava u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti prema odredbama članka 109. ostvaruju se sukladno propisima koji uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. To je nemoguće jer Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji taksativno navodi tko može imati status hrvatskog branitelja odnosno člana njihovih obitelji i po toj osnovi ostvariti pravo iz toga zakona. Nigdje se u tom zakonu ne spominju pirotehničari i inspektori Ministarstva unutarnjih poslova. Prava i posebna prava zaposlenika na poslovima razminiranja prema ovom prijedlogu zakona uređuju se kroz nekoliko zakona: Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja i ovaj Zakon o protuminskom djelovanju. Prava i posebna prava djelatnika iz članka 100. ovoga prijedloga trebaju biti uređena posebnim zakonom koji bi trebao propisivati nazive radnih mjesta, stručne uvjete, koeficijente složenosti poslova, opis poslova, prava i posebna prava, obaveze i odgovornost prava članova njihovih obitelji, izvore financiranja te utvrditi status svih djelatnika u sustavu protuminskog djelovanja. Na ovaj se način kako je predloženo u ovom prijedlogu zakona nadležno Ministarstvo unutarnjih poslova elegantno rješava obaveze financiranja ovih prava i prebacuje ih na Ministarstvo branitelja kao što je to slučaj i sa isplatom sredstava potrebnih za kupnju udžbenika za djecu smrtno stradalih pirotehničara jer se ta financijska obveza prebacuje na ministarstvo nadležno za obrazovanje. Zakon o protuminskom djelovanju je potreban, no ovaj prijedlog zakona nažalost sadrži previše kobnih nedosljednosti, pogrešaka i loših rješenja neprimjenjivih u praksi. Prijedlog je zaprepašćujući primjer neznanja, nestručnosti, neprofesionalizma što je posebno u ovom slučaju pogubno za nacionalnu sigurnost. pojavljuje se previše dvojbi u tumačenju velike većine odredbi ovoga prijedloga što stvara pravnu neizvjesnost u pitanju koje je definirano kao nacionalni i gospodarski interes za sigurnost RH zbog čega prijedlog treba povući iz saborske procedure ili prihvatiti sve one primjedbe koje su stručna tijela uputila, a to je Sindikat pirotehničara pri HCR-u koji sigurno dobro zna što su im najveće tegobe i problemi. Hvala lijepo. Kolega Đakić, vi ste predsjednik Odbora za ratne veterane i ja vjerujem da vas je slušalo dosta vaših kolega. Ali nekoliko puta ste naveli ne možemo, radi se na tome da se namješta javni natječaj. Ovo je bilo u najmanju ruku paušalno, neozbiljno i zlonamjerno. Jer ovako kvalificirati jedan zakon koji ima u konačnici i u početku dobru namjeru, a ja ću pročitati zbog čega se ulazi u ovaj zakon, to je stvarno neozbiljno od vas. Vas, koji ste evo sudjelovali u Domovinskom ratu, čije riječi bi se trebale slušati, ali malo gubite na kredibilitetu na ovaj način. Analizom važećeg zakona te provedbenih propisa donesenih na temelju … /Govornik su određene poteškoće u realizaciji poslova razminiravanja te problemi koje je nužno otkloniti kako bi se postigao osnovni cilj zadan Nacionalnim programom protuminskog djelovanja. Dakle, postoji potreba za ubrzavanjem procesa protuminskog djelovanja s naglaskom na predaji sigurnih površina krajnjim korisnicima što je moguće ostvariti donošenjem novog Zakona o protuminskom djelovanju. Ovo je stvarno bilo dobro sročeno, sve jasno, a vi ulazite u pretpostavke i predrasude. Jer svi su lopovi i žele promijeniti zakon kako bi netko imao nekakve koristi i namještao javni natječaj. Molim vas, pazite s ovakvim kvalifikacijama pogotovo kad su izrečene na ovakvom mjestu i za govornicom Hrvatskog sabora. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Kolega Prelec, ništa nije ni slučajno, ja iza svojih riječi uvijek stojim i jasno ću ih ponoviti. Ako se više ne treba akreditacija za tvrtke koje će obavljati razminiranje onda mogu raditi to stolari, tesari, dimnjačari. akreditacija ne treba. Hrvatski centar za razminiravanje više nije ta pravna osoba sa javnim ovlastima koja će izdavati akreditacije firmama koje će raditi na razminiranju. I o čemu govorimo? Pa to jasno pokazuje u kojem pravcu idemo. To su napisali i sindikalisti, to su napisali stručnjaci. Evo, imam jednoga koji je napisao niz stvari s kojima se ne slaže između ostaloga ima svoje ime i prezime, dobili ste to vi kao i svi drugi zastupnici. Jasno govori o tome da se ovdje želi pogodovati onima koji sigurno nemaju određene kvalifikacije i kvalitete. I to ću ponoviti, da, dok se ne uvjerim u suprotno, dok ne bude u zakonu u drugom čitanju definirano što to je i koja to firma može biti sa kojom opremom i kakvim stručnim kadrovima za mene postoji uvijek sumnja. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nastavit ćemo u 15,00 sati. Prvi na redu je kolega Petar Baranović.